Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednice prisustvuje 152 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.Ubacite

i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Za danas je samo poslanica Jasmina Karanac poslala obaveštenje da je sprečena da prisustvuje ovom ovom zasedanju.Nastavljamo sa utvrđivanjem dnevnog reda sednice.Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom akata po hitnom postupku, prelazimo na odlučivanje o predlozima za dopunu dnevnog reda.Narodna poslanica Gordana Čomić, na osnovu na osnovu člana 92. Poslovnika predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba.Da li Gordana Čomić želi da obrazloži? tragedije spasilačke misije helikopter, koji je usmenom naredbom tražio tadašnji ministar odbrane u kojoj je život izgubilo sedam osoba. Sve to vreme od tog tragičnog dana tražim da Narodna skupština Republike Srbije donese odluku o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanju činjenica i okolnosti, koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj su život izgubili ljudi. Da ne govorim o kampanji neposredno pre nesreće u kojoj su ljudi nezamislivo klevetani, o njima lagano i korišćeni za jednu kampanju koja je neprimerena bilo kakvom pristojnom društvu.Istrage koje su radile vojne komisije, disciplinske kazne koje su dobile dvojica generala, tužilaštvo koje je reklo da još uvek radi, svi ti papiri koji su nama dostupni, ostali su bez odgovora na dva ključna pitanja koja su neophodna da bi bilo pravde za žrtve i da nikom više ne bi palo na pamet da se bahati preko procedure, preko subordinacije i preko pravila i propisa koji važe za sve u celom javnom sektoru i za sve u državi.Prvo pitanje koje je ostalo bez odgovora od koga je ministar odbrane dobio informaciju da je potrebno narediti spasilačku misiju? Ko mu je dao informaciju? Na osnovu kojih informacija je doneo takvu odluku? Odgovora na to pitanje nema nigde, nagađanja o odgovoru su neprimerena, a ova Skupština ima pred sobom zahtev da taj odgovor nađe. To je ključno, ko mu je rekao – spremi helikopter i spasavaj.Drugo pitanje koje je ostalo bez odgovora je – ko je menjao plan leta helikoptera? Sporadične informacije o korišćenju mobilnih telefona tokom leta i glasine o tome da je let menjan nemaju uporište u onome što su dostupni rezultati istrage vojne komisije.Oba ta pitanja bi bila na korist svima i onima koji misle da smrt sedam ljudi treba zataškavati i može se zataškavati i onima koji misle da mogu da ruže pilota Omera Mehića i onima koji misle da je percepcija kampanje iznad svake istine, iznad svakog ljudskog života. Za sve bi bilo korisno da mi danas glasamo da se anketni odbor osnuje i da se takve tragedije više nikada, nikome ne ponove. Hvala vam.

niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Primili ste Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatsko-imunitetska pitanja Narodne skupštine koji je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Konstantina Arsenovića nastupio slučaj iz člana 88. tačka 8) Zakona o izboru narodnih poslanika, pa predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.Saglasno

pre isteka vremena na koji je izabran, narodnom poslaniku Konstantinu Arsenoviću, danom nastupanja smrti. Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopunama Zakona o radu, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2016. godine.Da li želi reč poslanik Božović?

Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Da li želi da obrazloži svoj zahtev? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.Stavljam na glasanje ovaj

predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. septembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.Stavljam na glasanje ovaj

dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.Stavljam na glasanje ovaj

radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti, bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.Stavljam na glasanje ovaj

Zbog toga što postupate samo kako vam neko naredi, zbog toga imamo ovo što nam se dešava danas na ulici.Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 3) Ustava Republike Srbije Srbije i DS izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi predlaže baš zato što je život svih građana, bez obzira gde živeli, na prvom mestu.Vi

Oduzeli ste im pet milijardi dinara jednom, a do sada ste im za pet godina oduzeli 50 milijardi dinara. Zbog toga imate situaciju da u Kraljevu gradonačelnik iz redova SNS otvara semafor, da predsednik opštine Voždovac otvara pešački prelaz, a gradonačelnik Novog Sada otvara parkiralište za bicikle. Zato DS konkretno predlaže da se lokalnim samoupravama vrati pet milijardi dinara, tj. građanima i građankama Republike Srbije, koje im je SNS oduzela.Pošto se vi deklarativno više ne zalažete za granice Karlobag, Karlovac, Ogulin, Virovitica, već, kako kažete, zalažete se za evropske vrednosti, nama iz DS trebalo je 25 godina da vas naučimo šta su evropske vrednosti, da je to dobro i za vas i za građane Srbije, da vidimo kako je to u evropskim zemljama.Evropska zemljama.Evropska povelja koju je Srbija ratifikovala 2007. godine, protiv koje ste vi tada obučeni u šinjel radikala bili, kaže da svaka opština mora imati političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost. Ni jedna lokalna samouprava u Srbiji nema ni finansijsku, ni političku nezavisnost i protiv toga, ako želimo dobro lokalnim samoupravama, ako želimo decentralizaciju Srbije, moramo se svi zajedno boriti.U EU polovina budžetskih prihoda ide opštinama i gradovima, dok je u Republici Srbiji situacija znatno lošija. Samo 10,2% ukupnih budžetskih prihoda pripada opštinama, gradovima i AP Vojvodini. Sav ostali prihod ide Vladi Republike Srbije. Od 2012. godine ste oduzeli 50 milijardi dinara opštinama i gradovima i zato predlažem ove izmene i dopune zakona kako ne biste vi delili sinu Tomislava Nikolića ili Rasimu LJajiću ni

Hvala.Dugo nismo radili, pa i sistem ne može da se navikne.Dame i gospodo narodni poslanici, ustavni osnov za donošenje Zakona o socijalnoj zaštiti sadržan je u odredbi člana 97. tačka 8) Ustava Republike Srbije. konkretno rešenje. Demokratska stranka predlaže da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbedi besplatan prevoz od kuće do škole, da im se obezbedi besplatna užina i da im se obezbede besplatni udžbenici. Nažalost, imamo podatak je 50.000 dece koja su obuhvaćena osnovnim i srednjim obrazovanjem u Srbiji svakog dana gladno, jer roditelji ne mogu da im obezbede ni užinu u u toku dana.Sa druge strane, imamo da kriminalci poput Zvonka Veselinovića zgrću milionske ugovore u saradnji sa Vladom koju predvodi Srpska napredna stranka. To nije dopustivo u Srbiji 2017. godine. To nije Srbija kakvu želi, za kakvu se bori Demokratska stranka.Nažalost, imali smo primer dečaka iz Mola, koji je sebi oduzeo život zato što nije mogao da obezbedi sebi prevoz od kuće do škole i napustio je treći razred srednje škole u Bečeju zato što nije mogao da kupi kartu za prevoz od kuće do škole. Nažalost, te stvari se dešavaju dok ministar koji je zadužen za ovaj resor, Aleksandar Vulin, se kupa u najskupljem hotelu u Srbiji, u Beogradu, u Hajatu. To ne smemo dopustiti u 2017. godini.U 2015. godini je udeo dece u ukupnoj populaciji Srbije samo 17,3%, što nas svrstava u izuzetno stare zemlje. Zato Demokratska stranka predlaže još jedan konkretan predlog. Demokratska stranka predlaže da se svim mladim bračnim parovima koji ne mogu ostvariti potomstvo obezbedi besplatna vantelesna oplodnja o trošku države.Srbija jeste lider u regionu, kako kažete vi naprednjaci, ali Srbija je, nažalost, lider u regionu po riziku od siromaštva. Tu smo prvi i neprikosnoveni u Evropi. Možemo graditi mostove, možemo graditi puteve, ali ne smemo dozvoliti da nam u 2017. godini naša deca budu gladna. Hvala. **Maja Gojković**

i policiju i vojsku na ulici, zato što protestuju jer im je dnevnica 150 dinara. Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona o policiji sadržan je u odredbi člana 97. tačka 4) Ustava Republike Srbije i DS predložene izmene i dopune Zakona o policiji predlaže zbog izuzetnog stanja u kojem se nalaze pripadnici

Dnevnica za one koji rizikujući svoj život obezbeđujući nas i našu granicu i našu državu iznosi 150 dinara. Jedan pripadnik policije koji je sinoć morao da se tuče, obezbeđujući život Beograđana i svih stanovnika Srbije na derbiju, može za dnevnicu od 150 dinara da kupi kiflu, i to praznu kiflu i čašu jogurta.Dve su ključne tačke izmena i dopuna Zakona o policiji. Prva je da Ministarstvo mora da odredi potrebe u koje će upošljavati mlade, školovane i obrazovane studente koji završe Policijsku akademiju.Danas, nažalost, svi ti učenici koji završe Policijsku akademiju nemaju zagarantovan posao u sistemu MUP. Moramo imati

kako bi deca koja završe Policijsku akademiju imala zagarantovan posao.Druga tačka je da su odredbom člana 172. tačka 2. zakona o policiji ruši prezumpcija nevinosti, te predlažem njeno brisanje. To znači da protiv bilo kojeg pripadnika MUP bilo koji građanin može da bilo koji građanin može da podnese krivičnu prijavu i on automatski biva udaljen sa posla do okončanja postupka.Znamo, nažalost, u kakvom stanju su nam sudovi, koliko traju postupci, tako da predlažemo brisanje člana 172. tačka

Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo

Zahvaljujem.Ne znam, mislim da više od 50 puta sam vas već molila da usvojimo ovaj Predlog zakona. Odnosi se samo na jednu jedinu stvar, da se u Krivični zakonik među krivična dela koja ne zastarevaju uvrsti i krivično delo krađe beba.Ja više ne znam kako vas nije sramota da Srbija ulazi u četvrtu godinu od momenta kada je morala da implementira presudu Evropskog suda za ljudska prava, kojom je Srbiji naloženo da reši ovaj problem.Četiri godine Srbija kasni sa implementacijom ove presude. Četiri godine roditelji kojima su ukradena deca, koji su doživeli najgoru stvar koja može nekome da se desi u životu, ne mogu da dođu do pravde zbog toga što vi ne želite čak ni ovu malu stvar da uradite, a zakon koji ste predložili, koji je Vlada Republike Srbije predložila, ti roditelji kojima su ukradena deca za taj zakon kažu da ako bude usvojen u ovoj formi u kojoj ga je Vlada predložila, da će to njima onemogućiti da ikada saznaju šta se desilo sa njihovom decom.U zakonu koji ste vi predložili, koji je Vlada Republike Srbije predložila, se tim roditeljima, drage koleginice i kolege, nudi da se u zamenu za 10.000 evra odreknu toga da saznaju šta se desilo sa njihovim detetom.Ja molim koleginice i kolege koji imaju decu da sami sebi postave pitanje da li bi se oni svog deteta odrekli za 10.000 evra, jer to je ono što Vlada Republike Srbije nudi ovim ljudima kojima su ukradena deca. Kao da nije dosta to što su proživeli kada im se to dešavalo, vi im sada naknadno pljujete u lice, naknadno ih vređate, naknadno ih ponižavate, a verujte mi da niko ko se sa njima nije sastao nema predstavu kroz šta ti ljudi prolaze, kroz kakva poniženja i sada ih dodatno ponižava Narodna skupština, koja treba da radi u njihovom interesu, i sada ih dodatno ponižavate vi, za koje su verovatno neki od njih i glasali, u nadi da ćete ovde sedeti i raditi u njihovu korist. Umesto toga, vi sedite i čekate da predsednica pritisne zvonce, da biste znali kako da se opredelite oko toga da li krivično delo krađe beba može da zastari ili ne može da zastari.Zato ja predsednicu molim da pritisne zvonce, jer očigledno je to jedini način da se neki od nas ovde sete da su narodni poslanici.

da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Izvolite. Zahvaljujem.Ovo je još jedan od zakona koji već duže vreme predlažem da se nađe na dnevnom redu, a u međuvremenu smo čuli da se pojavio nekakav misteriozni nacrt zakona koji je pripremilo i o kom će se verovatno razgovarati. Ono što je u tom zakonu interesantno jeste da je to prvi zakon koji je ujedinio i zaposlene u prosveti i one koji se bave prosvetom i Nacionalni prosvetni savet i ljude koji razmišljaju o obrazovanju, pišu o obrazovanju, bave se obrazovanjem i svi su do jednog saglasni u tome da nacrt zakona, onako kako ga je ministarstvo zamislilo, što pre treba da nestane iz naših života.Nacrt zakona koji je pripremilo ministarstvo će naše učinioce vratiti u period sa kraja 19. veka. Nama se sve u životu izmenilo. Izmenili su se mobilni telefoni koje koristimo, izmenila su se kola kola koja koristimo, stanovi u kojima živimo, način života koji vodimo, a samo nam učinioce izgledaju isto kao pre 150 godina, samo nam škola izgleda isto kao pre 150 godina i samo nam učenici izgledaju isto kao pre 150 godina i samo nam metod nastave izgleda isto kao pre 150 godina.Jedino što se izmenilo je verovatno da učitelji i nastavnici više ne smeju da dele neke packe deci, a ostalo je sve isto. Ta deca sede u školama, uče napamet to što se od njih traži, dobijaju ocenu isključivo za to kako su zapamtili to što im je rečeno. Od njih se prave ljudi koji iz škola izlaze kao ljudi koji ne razmišljaju, koji ne znaju da kritički sagledavaju svet oko sebe i da misle svojom glavom, veoma često, čak ne znaju stvari ni za koje su se školovali. Na njima se eksperimentiše kroz različite premijerove fascinacije dualnim obrazovanjem. Oni se školuju za radna mesta koja ne postoje i otud vaše veliko iznenađenje, iznenađenje gospodina Martinovića koji ne može da shvati da u Srbiji postoje mladi ljudi koji misle svojom glavom.Ne znam, predsednice, da li ste vi primetili da se već nekoliko dana, dve nedelje, ispred Skupštine Srbije okupljaju nekakvi mladi ljudi koji imaju nekakve zahteve od ove Skupštine. Mi smo te njihove predloge, koje jesu predmet razmatranja Skupštine, predložili da se uvrste na dnevni red. Neke od njih suprotno onome što ste rekli u današnjim medijima možete da uvrstite na ovu sednicu. i predlog za vašu smenu. Naš Poslovnik dozvoljava da on bude uvršten na sednicu koja je u toku. Molim vas da učinite svima … **Maja Gojković** Hvala što ste iskoristili vreme u obrazlaganju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, pa mi i objasnili kako Poslovnik, koji ste sami doneli, izgleda.Znači, ja vas uveravam da ću poštovati proceduru. Žao mi je, meni je najviše žao, što ne može na ovoj sednici da se uvrsti ta tačka dnevnog reda. Ja jedva čekam da raspravljamo o vašim predlozima i zahtevima. Ne postoji građanin Srbije koji jedva čeka više od mene da to raspravimo.Napravili raspravimo.Napravili ste mnogo proceduralnih grešaka, i vi, i drugi podnosioci. Očigledno ne znate šta je redovan postupak i koliko dana treba da prođe kada nešto podnesete. To je 15 dana, poštovana koleginice, i to pada u subotu, 29. ovog meseca. Ako hoćete, možemo da radimo 29, 30. ili 1. maja? Vrlo rado ću vam to učiniti, razmislite.Po hitnom postupku, znači da nema rasprave, to su neki drugi podneli, čini mi se poslanik Radulović. Nema rasprave po tome, nego se samo odlučuje da li će biti ili neće biti na dnevnom redu, a pošto imam izuzetnu želju da vam izađem u susret i da raspravljamo o tome, zakazaću posebnu sednicu sa tim tačkama dnevnog reda. Znači, ništa drugo i molim vas da to uvažite i da raspravljamo samo o tim tačkama dnevnog reda i o tome šta sam učinila ja da bi poštovali ovaj parlament, a kako su doprineli neki drugi.Znači,

Zamoliću da to učini neko od potpredsednika iz drugih stranaka. Znači, niko iz SNS neće voditi tu sednicu i bićete svi zadovoljni, nadam se, načinom vođenja sednice. Znači, malo strpljenja i razmislite, ako hoćete, za 1. maj, to je praznik rada, možemo radno da obeležimo i da imamo tu sednicu tu sednicu na kojoj ćemo raspraviti. Znači, 29. subota je rok kada može prvi put da se stavi na dnevni red. Molila bih vas, Poslovnik važi verovatno za sve, u vašem zahtevu se kaže da ne poštujem Poslovnik, redovan postupak 15 dana od dana podnošenja. Podneli ste 13, 29. aprila. Hitan postupak znači da nema rasprave, glasa se da ili

da vam pomognemo da dođe to na dnevni red, jer vas nema dovoljno i građani Srbije nisu glasali u tolikoj meri da možete da odlučujete.Poštujem Poslovnik, zato što je koleginica iskočila iz obrazloženja tačke dnevnog reda i krenula na nešto kao da ja to neću da bude na dnevnom redu.

Skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljišu.Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov.

U toku ove naše pauze, kojom je verovatno trebalo da se ugodi Aleksandru Vučiću da bi se ukinula svaka kritika, da ga ništa ne bi ometalo u njegovoj predsedničko-premijerskoj i ko zna kakvoj sve kampanji, počelo je ono na šta smo upozoravali kada je bio usvajan Zakon o poljoprivrednom zemljištu, odnosno počela je sramotna raspodela najboljeg poljoprivrednog zemljišta u svim lokalnim samoupravama u Srbiji odabranim poslovnim partnerima predsednika opštine i odabranim privrednicima koji su u milosti SNS.Prema zakonu koji ste vi usvojili, a čije izmene ja sada predlažem, omogućeno je svakoj lokalnoj samoupravi da trećinu, pretpostavljamo, najboljeg poljoprivrednog zemljišta u svakoj opštini dodeli tako nekim odabranim ljudima, odabranim firmama, odabranim pravnim licima, odabranim privrednicima, tajkunima, poslovnim partnerima, kumovima, braći i rođacima, ne zna se već više kojim sve ljudima bliskim SNS bez ikakvih procedura, bez ikakvih procedura, bez ikakvih kriterijuma, bez ikakvog nadmetanja i bez ikakvog plana šta ti ljudi na tom zemljištu treba da rade.To je počelo da se dešava širom Vojvodine. Naravno, kao što smo upozoravali, ti vaši poslovni partneri uzimaju najbolje poljoprivredno zemljište u svakoj opštini, a poljoprivrednicima, seljacima i paorima ostaje isključivo ono poljoprivredno zemljište za koje vaši poslovni partneri nisu bili zainteresovani.Ovim predlogom zakona i DS predlažemo da se ipak naprave neka pravila koja ti ljudi moraju da ispune da bi dobili trećinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj vlasništvu u Republici Srbiji.Neću da kažem, recimo ovo za nestale bebe gde mi je apsolutno jasno zbog čega ne želite da prihvatite zakon. Sa ovim pak mi je apsolutno jasno zbog čega ne želite da prihvatite zakon, jer bi to vašim poslovnim prijateljima obavezalo i nametnulo da ipak za njih neka pravila važe. Očigledno je da ni za koga ko je vama blizak, ne važe u Srbiji nikakva pravila, pa što bi za one koji razgrabljuju

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima.Izvolite. **Aleksandra Jerkov** Zahvaljujem, predsednice.Još jedan iz seta obrazovnih zakona koji našoj deci nanosi nemerljivu štetu mislim da od svih loših stvari, koje SNS radi u našem društvu, ovo što radite u obrazovanju će ostaviti možda čak i nepopravljive posledice.Zakon o udžbenicima koji je ovde donet pre dve ili tri godine je po priznanju ministra Verbića donet pod nekakvim pritiscima, ako se sećaju kolege koje su tada bili poslanici, on je nekoliko puta predlagao i povlačio taj zakon tvrdeći kako je izložen nekakvim pritiscima. Posle je predložio zakon u istovetnom tekstu, verovatno je uspeo da postigne dogovor sa tim vršiocima pritisaka. Tako da očigledno je da je usvojen zakon kojim su zadovoljni samo pojedini privatni izdavači, a rezultat tog zakona je da naša deca uče iz netačnih, zastarelih, preteških, preskupih i loših udžbenika.Taj Zakon je omogućio da se u našim udžbenicima nalaze materijalne greške. Taj zakon je omogućio da naši roditelji i dalje veruju da su nastavnici, korumpirani nastavnici koje ste vi doveli do ivice egzistencije osnovni krivci za to što deca ne savladaju dobro gradivo.Taj Zakon proizveo to da ste vi ograničili broj strana udžbenicima, a da niste modifikovali nastavne planove i programe, što se samo završilo time da izdavači smanje font ili izbace neke fotografije ili slike ili ilustracije iz udžbenika, a da gradivo ostane i dalje preteško, nepotrebno, nepraktično i da to budu znanja koja toj deci uopšte nisu potrebna.Zbog toga danas nastavnici govore o tome kako je potrebno doneti novi zakon o udžbenicima. Udžbenici su osnovno nastavno sredstvo. Zbog toga danas o tome govore i roditelji kojima su udžbenici preskupi, koji se brinu zbog toga što su udžbenici preteški. I ja ne znam gde mi treba da razgovaramo o ovome ako ne u ovoj Skupštini, ako ne ovom prilikom i ako ne treba da nam bude zajednički cilj da imamo udžbenike koji će kod dece stvarati praktična znanja, koji će omogućiti da misle svojom glavom i koji će omogućiti da ta deca iz škola izlaze kao ljudi spremni za život, a ne kao ljudi koje će premijer svakog momenta da vređa kao nesposobne, lenje, neradnike i ljude koji samo čekaju da im se nešto da, a ne žele za sebe ništa da učine. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj

Znam da ne volite da ih pominjem, gospođo Gojković, ali oni mladi ljudi, koje ste možda primetili da se okupljaju već dve nedelje ispred ove zgrade u kojoj mi radimo, između ostalog imaju i nekakve zahteve u vezi sa visokim obrazovanjem.Samo da vam kažem grdno se varate kada mislite da ste vi osoba kojoj je najviše u Srbiji stalo da se razgovara o vašoj smeni. Eno, vam desetine hiljada ljudi ispred Skupštine svakog dana

lažni doktorati ministra policije, gradonačelnika Beograda, guvernerke NBS, interesuje ih gde je sada već odlazeći predsednik Republike stekao svoju diplomu, na koji način je diplomirao.Muči ih to što su njihovi profesori, neki od njih bili ucenjeni, da se nađu na nekakvom spisku koji podržavaju kandidaturu Aleksandra Vučića.Muči ih to što je Vlada Republike Srbije ovoj Skupštini poturila, a vi između ostalog, omogućili da se to desi, a koleginice i kolege, svaka vam čast, usvojili zakone koji zabranjuju njihovo zapošljavanje kada sutra završe fakultete.Muči ih to što izlaze sa fakulteta da ne znaju ništa o onome za šta su se školovali.Muči ih to što oni koji sutra treba da rade u školi, a nisu imali dan obrazovanja, pedagoškog obrazovanja ili pedagoške psihologije ili metodike nastave ili bilo šta tako.Muči ih to što nam državu vode ljudi sa kupljenim diplomama, što je očigledno da se ne može zaposliti bez ikakve veze, što zabrana zapošljavanja za neke važi, a za neke, baš kao što smo videli, i ne važi.Muči ih to što vređate njihovu inteligenciju svakoga dana vređajući ih, ponižavajući ih i govoreći im da su nesposobni, lenji, da samo čekaju da im se nešto da, da ne žele da učine ništa od sebe i ne žele da učine ništa za svoje živote, nego čekaju da im premijer svojom milošću nešto

a oni su to shvatili uprkos obrazovanju koje pravite i uprkos rupi u koju gurate svaki dan jer postoje mladi ljudi koji na to neće da pristanu i postoje oni koji hoće da se bore za sebe uprkos svim vašim naporima. Hvala.Opet sam vam dopustila da bih sebi dala jednako pravo. Znači, zahtev je izneo Bojan Pajtić, otprilike moje godište, ne verujem da je on student. Tako da student nije zapalio žito, nego Bojan Pajtić, poslanik koga ovde nema od 8. avgusta 2016. godine.

predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima.Stavljam na glasanje

13, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.Stavljam na glasanje ovaj

predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima i Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata. Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, koji iznova pratite rad do nedavno ukinute Narodne skupštine Republike Srbije, pomaže Bog svima i Hristos Vaskrse.Mislim da da na dnevnom redu imamo jednu izuzetno važnu temu za koju smo dužni kao narod da je ovde, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, konačno stavimo na dnevni red.U pitanju je, dakle, Rezolucija o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svetskom ratu. Prosto je neverovatno i izražavam čuđenje i zaprepašćenje da ne možemo makar oko ove stvari da postignemo konsenzus i da postignemo dogovor i da ovu tačku dnevnog reda stavimo na razmatranje i da Narodna skupština Republike Srbije osudi genocid koji je nad Srbima izvršen u Nezavisnoj državi Hrvatskoj pre više od 70 godina.Verovali ili ne, poštovane kolege i poštovani građani Srbije, nikada ni jedna politička i državna institucija Srbije, ni jedno zakonodavno telo, ni jedan najviši državni organ ove države nije razmatrao temu genocida nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Šta mi onda očekujemo i kako mislimo da zaštitimo Srbe u Hrvatskoj u ovom trenutku ako nismo zaštitili ni istinu o stradanju Srba u Nezavisnoj državi Hrvatskoj pre više od 70 godina.Prosto godina.Prosto je neverovatno i zaista zapanjujuće da nemate čak ni toliko sluha da podržite ovu ispravnu inicijativu koju sam siguran da svi individualno, samostalno, lično podržavate, ali ne smete da glasate za stavljanje na dnevni red samo zato što ovaj predlog potiče iz redova opozicije. To je ono što o vama veoma precizno govori, glasaćete protiv svakog predloga opozicije samo zato što dolazi iz redova opozicije, bez obzira da li taj predlog ima smisla, da li je ispravan i da li je možda izuzetno važan, kao što je, rekao bih, izuzetno važan predlog Rezolucije o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj.Zar je moguće, zar možete da objasnite bilo kom glasaču SNS ili SPS da je za vas nevažno da se na dnevnom redu nađe Rezolucija o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj? Zato ste tako nemoćni i danas da odbranite interese Srba koji su preostali u Republici Hrvatskoj, jer nismo zajednički raščistili ni sa onim što se desilo pre 70 godina.Još jednom vas molim, ako treba da vas preklinjem ili ne znam na koji drugi način da izmolim vašu podršku da bi Narodna skupština Republike Srbije konačno se opredelila prema genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam

Poštovane kolege narodni poslanici, pre svega bih želeo da se zahvalim, ako sam dobro video, petoro narodnih poslanika iz redova vlasti koji su podržali prethodni predlog da se na dnevni red stavi Rezolucija o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj i svaka im čast na tome što misle svojom glavom.Ovo je jedan izuzetno važan predlog zakona koji se tiče brige o najstarijem sloju stanovništva u Srbiji, o našim penzionerima. Naime, naša je obaveza da brinemo o usklađivanju visine penzija sa troškovima života. Vašim izmenama postojećeg zakona, kada ste smanjivali penzije u Srbiji, takođe ste ukinuli i odredbu zakona koja je jasno govorila da se na godišnjem nivou moraju uskladiti penzije sa rastom cena, sa visinom troškova života. života. Ovakvim vašim delovanjem doveli ste u pitanje ekonomsku sigurnost penzionera i najstarijih stanovnika Srbije. Već godinama ne usklađujete troškove života koji oni imaju sa visinom isplate njihovih penzija. Vi ste im čak i oteli penzije, tako da ste onome ko recimo ima penziju 30.000 dinara za ove tri godine oteli više od 30.000 dinara, onome ko ima penziju 40.000 penziju oteli ste za ove tri godine više od 50.000 dinara, onome ko ima penziju od 50.000 dinara oteli ste više od 80.000 dinara, a onome ko primera radi ima penziju od 60.000 dinara oteli ste više od 120.000 dinara za ove tri godine. Dakle, ne samo da ste očuvali njihovu ekonomsku sigurnost time što biste usklađivali troškove života sa visinom penzije, nego ste ih čak i opljačkali.Želeo

uzeli ste vlast, odnosno većinu u ovom Upravnom odboru u odnosu na predstavnike zaposlenih i predstavnike penzionera i danas ste ušli u proces privatizacije jednog od preostalih naših strateških privrednih i prirodnih bogatstava, a to su naše lekovite banje, to su naši rehabilitacioni centri, specijalne bolnice, koje su nesumnjivo vlasništvo PIO fonda.Da vas o tome nešto informišem, naime trenutno su u toku tužbe protiv države Srbije sa namerom da se spreči rasprodaja vredne imovine PIO fonda, u 27 sporova u 15 predmeta je potvrđeno vlasništvo PIO fonda, a u 12 predmeta još uvek traju sporovi. Dakle, vi niste vlasnici naših lekovitih banja, vi nemate pravo da ih prodajete i privatizujete, vlasnik je PIO fond i to je jedan od načina odakle se može nadoknadi ono što ste opljačkali penzionerima – iz profita imovine kojom raspolaže PIO fond i njenog stavljanja u funkciju domaćeg ekonomskog interesa.Zaustavimo pljačku penzionera, to je ono što je ideja ovog Predloga izmena i dopuna postojećeg zakona. **Maja Gojković** Stavljam

poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine, od dana raspisivanja republičkih

za vreme predsedničkih izbora, pre godinu dana formirali skupštinski anketni odbor za utvrđivanje istine o izbornim neregluarnostima na prošlogodišnjim vanrednim republičkim izborima, ne bi nam se te izborne neregluarnosti ponovile na nedavno održanim predsedničkim izborima.Dakle, sve ono na šta smo ukazivali pre godinu ponovilo se i na ovim izborima. Meni je veoma drago da je vladajuća većina u više navrata odbila naš zahtev za formiranje skupštinskog anketnog odbora koji bi utvrdio istinu o izbornim neregularnostima. To je za mene najvažniji dokaz da sam u pravu, jer da nemate šta da krijete vi biste učestvovali u formiranju skupštinskog anketnog odbora.Naravno, podsetiću javnost da je i SNS u liku Aleksandra Martinovića, šefa poslaničke grupe vladajuće stranke sama predložila formiranje skupštinskog anketnog odbora, a onda glasala protiv sopstvenog predloga, što najbolje govori koliko se oni plaše istine i koliko se plaše utvrđivanja istine o izbornim krađama, neregularnostima, manipulacijama i podvalama, kojima se služe iz izbornog ciklusa u ciklus.Naravno, počevši od neažuriranog biračkog spiska u kome su mnoge mrtve duše koje glasaju za SNS, nastavljajući sa ogromnom medijskom neravnopravnošću i skandaloznim medijskim mrakom u kome mi živimo, u kome je jedan predsednički kandidat vlasti imao više vremena na medijima nego svi drugi predsednički kandidati zajedno, u kome nije bilo nikakvih debata niti sučeljavanja kandidata niti bilo kakvih političkih emisija koje su, uostalom, odavno u ovoj državi ukinute.Tome treba, naravno, pridodati ćutanje Republičkog regulatornog tela za elektronske medije koje je samo sebe ukinulo

odlukom Ustavnog suda Srbije od 16. juna 2014. godine, kada su dva člana ovog uputstva, član 9. i 10. proglašeni nezakonitim.Dakle,

Ako je Ustavni sud Srbije rekao da je to nezakonito, ne mogu se sprovoditi izbori na takav način.Dakle, jasno je da su i ovi predsednički izbori zapravo bili na istom načinu neregularni i pokradeni, kao što ste to pokušali pre godinu dana. Zato ne priznajem rezultate ovih predsedničkih izbora i zato ne priznajem Aleksandra Vučića kao predsednika. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj

glasalo 17, nije glasalo 160.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, tražili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, nama podrška ne opada nego, naprotiv, raste jer vidite ogroman broj mladih ljudi. Pa vi se smejte, vi vi ste poštovani predstavnici vladajuće većine dobili 300.000 glasova manje nego na izborima pre samo godinu dana, a mladi ljudi izlaze u desetinama i desetinama hiljada na ulice i podržavaju ono što ja govorim ovde u Skupštini Srbije.Ono što je meni veoma važno da naglasim u vezi sa ovim zakonskim predlogom o prestanku važenja lopovskog i nakaradnog zakona o smanjenju penzija u Srbiji jeste da ovo što ja ovde govorim podržavaju mnogi najstariji sugrađani u Srbiji.Želeo bih da izrazim svoje divljenje i svoje poklonjenje dvema zaista izuzetnim sindikalnim organizacijama, to je Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica koje izuzetno poštujem, kao i sindikate Vojske i policije koji su digli glas protiv ove vlasti.Dakle, protiv ove vlasti nisam samo ja ili svi mi ovde koji sedimo u opozicionim klupama, nego i udruženja i sindikati penzionera, prosvetnih radnika, vojnika, policajaca, mladi studenti i građanstvo koje se ne miri i ne želi da živi u laži u koju ste vi pretvoril državu Srbiju.Vi ste opljačkali penzionere i to nećete uspeti da sakrijete. Mi smo u partnerstvu sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i sa Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije predali ovaj zakon u skupštinsku proceduru i tražimo dve veoma važne stvari za naše najstarije sugrađane.Pod jedan, tražimo ukidanje lopovskog zakona o smanjenju penzija koji još uvek traje

Dakle, tražimo prestanak važenja ovog lopovskog zakona koji pljačka penzionere u Srbiji.Druga, još važnija stvar, tražimo da se penzionerima nadoknadi opljačkano i da sve ono što ste im uzeli u ove tri godine njima bude vraćeno u naredne tri godine i da tako država Srbija pokaže da niko nema pravo da da pljačka zakonitu, Ustavom garantovanu stečenu imovinu koja se zove penzija, a koju ste vi opljačkali svojim najstarijim sugrađanima. Sram vas bilo zbog toga gospodo naprednjaci, socijalisti i pupsovci.

protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju.Da li poslanik Goran Bogdanović želi reč?

**Marko Đurišić** Hvala, predsednice.Poštovane kolege, 109. dana u 2017. godini Skupština treba konačno da počne sa radom, a da na dnevnom redu se ne nalazi ni jedan zakon, zakon koji treba da promeni na bolje živote građana Srbije. Danas pre podne, 109. dana ili 50 dana od početka redovnog zasedanja, poslanici opozicije, isključivo opozicije, probaju da na dnevni red stave predloge zakona koji treba da poboljšaju živote građana.Građani treba da znaju da Vlada Republike Srbije ne radi svoj posao, ne šalje zakone. Poslednji zakon koji je Vlada Republike Srbije poslala Skupštini poslat je 16. decembra.Ovaj zakon koji ja predlažem danas da stavimo na dnevni red, Vlada Republike Srbije, uprkos obećanjima, nije poslala u Skupštinu duže od dve godine, sa obrazloženjem da se formira radna grupa koja treba da usaglasi predloge zakona. Radna grupa u mandatu Vlade, koja je izabrana 2014. godine, radila je godinu i po dana, a onda, kako kaže ministar, kada su konačno došli do Predloga zakona, raspisani su novi izbori. Te izbore smo imali pre godinu dana, a Vlada ni u narednih godinu dana nije došla sa ovim predlogom. Ali su u kampanji puna usta nadležnog ministra i članova Vlade o tome kako ova Vlada brine o porodicama sa decom i načina da im pomogne.Šta je istina? Istina je da ovaj zakon nije menjan duže od pet godina, sada već šest godina. Istina je da danas u Srbiji 25% porodica, po statistici Svetske banke i Eurostata, živi ugrožena od siromaštva. Istina je da jedna trećina mladih danas u Srbiji, i to je najviša stopa u Evropi, živi ugrožena od siromaštva. I ova Vlada nema apsolutno nikakvo rešenje da ponudi njima, kako bi se to stanje promenilo. Dugotrajni život u siromaštvu vodi ka izolaciji, kod mladih ljudi vodi do napuštanja škole, okretanju kriminalu i uništavanju njihove budućnosti.Meni je neverovatno da ne znam koji već put stavljam predlog ovog zakona, za koji ni nadležni ministar nije rekao da je u njemu nešto loše, nego samo da njegova radna grupa još uvek nije spremila zakon, i da li ovo znači, ako danas ne stavite na dnevni red, da ćemo čekati novu vladu,

**Marko Đurišić** Svi ovi zakoni o kojima ste danas, pre svega poštovani građani, ali, nažalost, moje kolege poslanici ne obraćaju pažnju na ono što pokušavamo da stavimo na dnevni red, treba da donesu boljitak građanima Srbije. I narodni poslanici opozicije vrše svoju Ustavom i zakonom definisanu funkciju – usvajanja i predlaganja zakona i kontrole Vlade, ali samo u onoj meri koliko im je to dozvoljeno od strane rukovodstva parlamenta. Nažalost, mi nemamo te mogućnosti.Reći ću nekoliko rečenica i o ovom zakonu, mada, i samom sebi često postavljam pitanje – koliko sve ovo ima smisla i koliko su u pravu oni ljudi koji ovde više od dve nedelje ispred parlamenta protestuju i traže da se stvari u Srbiji promene? Zakon o akcizama, onako kako smo predložili, predlaže uvođenje posebnog nameta na zaslađena pića. Zaslađena pića su od Svetske zdravstvene organizacije identifikovani kao jedni od uzroka epidemije gojaznosti koja danas postoji u svetu, a postoji, nažalost, i u Srbiji. 25% dece danas u Srbiji je gojazno. Gojaznost kod mladih ljudi, pre svega, kasnije u njihovom životu stvara razne bolesti, skraćuje život. I Svetska zdravstvena organizacija je u preporukama državama predložila da se uvede jedna ovakva mera. Ta mera je uvedena u brojnim državama u Evropi, svetu, okruženju i daje rezultate.Namera da se oporezuju ova

da mladi u školama imaju jedan zdravi obrok dnevno.Ovaj iznos nije veliki i verujem da ne bi bili smanjeni prihodi koji proizvođači zaslađenih pića ostvaruju. Žao mi je i jasno mi je zašto ovaj predlog, iako je ministar finansija kada smo prvi put ovde o njemu govorili rekao da podržava ovu ideju, jasno mi je zašto je Vlada nije na kraju podržala i zašto se ovaj predlog nije našao u izmenama i dopunama zakona koje je Vlada predložila krajem godine, razlog u tome sam video na proslavi „Koka-kole“, gde je glavni i počasni gost bio ministar finansija i sasvim sigurno se on stavio u zaštitu velikog kapitala, a na štetu građana Republike Srbije.

protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.Reč ima narodni poslanik

od poslednjih parlamentarnih izbora radila svega tri meseca. Ove godine – ni jedan jedini dan. Danas, 2017. naravno da s pravom neki građani pitaju zbog čega svi mi ovde primamo svoje prinadležnosti i da li zarađujemo i opravdavamo poverenje građana koji su nas izabrali pre godinu dana na izborima?Zakon o finansiranju lokalne samouprave koji je Vlada predložila i koji smo razmatrali i usvojili u oktobru mesecu prošle godine je išao ka smanjenju išao ka smanjenju fiskalne slobode lokalnih samouprava, naime, išao je u pravcu dalje centralizacije. Stopa poreza na zarade koja je bila 80% smanjena je za 4, odnosno 6%. Vlada je to obrazlagala potrebom da se dodatno ojača centralni budžet, rekla je da će opštinama biti nadoknađen taj iznos novca kroz projekte za koje oni treba da konkurišu kod Vlade. I upravo to je politika Vlade – da centralizuje u sebi sav život u Srbiji, da onemogući bilo kakvu lokalnu inicijativu, da od opština napravi bogalje koji ne umeju da upravljaju svojim novcem, ne umeju da brinu o razvoju svojih sredina.Ovo što mi predlažemo to je da se ova izmena praktično poništi, da se ovaj stepen vrati na nivo koji je bio pre usvajanja izmena i dopuna zakona, znači na 80%, a sa izmenom jednog drugog zakona, to je Zakon o porezu na dohodak građana, konačno krenemo u rasterećenje privrede, onoga što ova Vlada priča već punih pet godina, a nije uradila apsolutno ništa. Stopa opterećenja na plate zaposlenih, za porez, socijalna davanja i penziono osiguranje je isti kao što je bio pre pet godina, iako su puna usta Vlade reformi.Mi kada je već tako dobro stanje u budžetu kako slušamo iz meseca u mesec, odnosno iz dana u dan, da je onda vreme da se rastereti privreda i da se ono što je ovim zakonom oduzeto od lokalnih samouprava i smešteno u centralni budžet, vrati privredi, tako što će porez na dohodak građana, poreska stopa biti smanjena sa 10 na 9%. Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključuje glasanje: za je glasalo

kao Savamala, 25. aprila 2016. godine.Izvolite. **Marko incident ili kako god da ga nazovemo, rušenje državnog poretka države Republike Srbije, zbog koje već od početka praktično rada ovog parlamenta tražimo formiranje anketnog odbora, desio se pre gotovo tačno godinu dana. Verujem, da će šačica bezumnika, nezadovoljnika, mrzitelja, za nekoliko dana protestom obeležiti ono što se kao rušenje države možemo nazvati, desilo u noći između 24. i 25. aprila 2016. godine.Mislim, da smo za ovih godinu dana mogli da čujemo gotovo sve u javnosti, od toga da li su odgovorni za rušenje kompletni idioti iz vrha gradske vlasti, do toga da se danas gotovo zna i ko su bili naručioci i ko su bili izvršioci rušenja tri barake koje bi premijer da je samo znao lično porušio, ali eto, bio je verovatno zauzet tih dana, pa, nije mogao.Međutim, jedino što ne znamo je koji je odgovor države, državnih organa. Šta je tužilaštvo preduzelo i koje su mere preduzete. Da li je policija reagovala na zahteve tužilaštva da se saslušaju određena lica? Da li je u krajnjoj liniji tužilac saslušao predsednika Vlade, novo izabranog predsednika države, predsednika strane, ne znam ni ja više kako da ga nazovem, Aleksandra Vučića, koji je rekao da on zna ko je odgovoran. To je izjavio još 8. juna 2016. godine. Da li je tužilac smogao hrabrosti da ga sasluša i da od njega čuje ko je odgovoran. Da li je tužilac saslušao one koji su bili direktni izvršioci? Neki od njih, bojim se danas nisu među živima. Pitanje je kako vreme prolazi, koliko će ih i biti da odgovaraju za ono što je tog dana učinjeno.Učinjeno je to, ne samo rušenje tri barake, nego rušenje države, zato što je neko naredio iz vrha policije, lokalnoj, gradskoj policiji da ne postupa po pozivu građana i to je utvrđeno istragom nezavisnih državnih organa koji još uvek postoje na nesreću vladajuće većine, koji su tvrdili da je bilo propusta, koji su tvrdili da da policija nije reagovala iako su stizali pozivi, ali jedino mesto gde o tome se još danas govori je ovaj parlament, a i samo ova tri minuta koliko s vremena na vreme ja i kolege koji su podneli sličnu inicijativu, imamo da obrazložimo i da stavimo na dnevni red.

Poštovana predsednice, iskoristiću tri minuta po svakom od ovih predloga zakona. Mislim, da građani imaju pravo da čuju da postoje i drugačiji predlozi za drugačiju politiku od politike Vlade Republike Srbije i da ta politika niti je dobra, niti je jedina moguća.Ovaj je predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana koji predlaže da se stopa poreza sa 10% smanji na 9%. Vezana je za onaj prethodni zakon o kome sam govorio, Zakon o finansiranju lokalne samouprave i činjenicu da nekih pet milijardi, pet do šest milijardi dinara više predviđeno budžetom za 2017. godinu od poreza koji ostaje, odnosno manje poreza koji ostaje opštinama i gradovima.Mi smatramo da ako je Vlada već procenila da je taj iznos opštinama i gradovima manji dovoljan, smatramo da je ovo početak rasterećenja privrede i smanjenje ukupnih davanja na bruto zarade zaposlenih u Srbiji ovo mesto i da se stvorio prostor da ta stopa minimalno, ponavljam, sa 10% na 9%, bude smanjena, ali kao jedan pokazatelj Vlade da razume koliko je teško danas privrednicima u Srbiji koji rade, pokušavaju da razviju svoj posao bez subvencija ili nekih burazerskih ili ne znam kakvih dilova sa pojedincima iz vrha vlasti, da razviju svoj posao zato što su davanja koja idu prema budžetu i prema drugim finansijskim institucijama države Srbije najveća u regionu.Država time što ne menja ništa ne samo pet nego i duže godina, šalje poruku da nije spremna da se upusti u prave reforme i prave promene u Republici Srbiji. Mislim da je prostor napravljen, da ovaj porez može da se smanji, da treba razmisliti o smanjenju drugih stopa vezanih za davanja i u budžet za socijalna i u budžet za zdravstveno osiguranje i da se vidi kako efikasnijim upravljanjem, smanjenjem krađe i korupcije, mogu da se uštede dodatna sredstva, a da se rastereti privreda.Mi imamo priču Vlade Republike Srbije o borbi protiv sive ekonomije. Glavni uzročnik sive ekonomije po našem mišljenju su upravo ova prevelika zahvatanja i dok se to promeni, stvar od iskoraka i ma koliko nagradnih igara Vlada Republike Srbije bude organizovala, iskoraka i promena neće biti. **Maja Gojković**

Ova Skupština je usvojila Zakon o javnim medijskim servisima i uprkos najavi da će biti ukinuta taksa na električno brojilo, dobili smo drugu taksu pod imenom TV pretplate, koja sada mora da se plaća tako što plaćanjem računa za isporučenu električnu energiju, prvo se svakom svakom građaninu koji ima registrovano brojilo skine iznos od 150 dinara, a onda se ostatak novca prebaci Elektroprivredi Srbije. Danas gotovo smešno deluju izjave čelnika Vlade kako je naplata TV pretplate 90 i više posto. TV pretplata ne može da se ne plati, tako je zakonsko rešenje.Možete da je ne platite jedino ako uopšte ne platite račun za isporučenu električnu energiju i to je duboko nepravedno pre svega prema onim građanima, i to je suština ove naše izmene, koji imaju više električnih brojila registrovanih na svoje koji imaju električno brojilo za svoju garažu ili za neki pomoćni objekat ukoliko žive u domaćinstvu sa više objekata. Na svako to električno brojilo oni moraju da plate TV pretplatu.Mi smatramo da je to nepravedno, da to nije suština zakona i predlažemo vam da ovom izmenom i dopunom vrlo jednostavno izmenimo zakon tako da građanin plaća tu TV pretplatu samo na jedno brojilo, samo jedan jedini put.Naravno, kada bi ova tačka došla na dnevni red sigurno bi se povela rasprava a šta građani dobijaju za tu taksu, odnosno pretplatu od 150 dinara, koliko plaćaju svakog meseca, neki, nažalost, i više, da li dobijaju kvaliteta televizijski program, da li oni finansiraju javni servis svih građana Srbije, i onih dva miliona, koliko su glasali na ovim izborima za Aleksandra Vučića, ali i za ona 4.700.000 koji nisu glasali? Da li i ti građani imaju pravo da čuju neku drugu ideju, neku drugu politiku, neko drugo mišljenje na programima javnog servisa koji oni finansiraju? Danas oni to pravo nemaju. nemaju. Vaše pravo da znate sve, o kojima govori Javni servis, je samo pravo da znate sve o tome šta misli i planira Aleksandar Vučić, a ne šta planiraju i šta misle oni predstavnici građana, njih 4.700.000 koji ne glasaju za Aleksandra Vučića.

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.Reč Ovaj zakon, ako ništa drugo, vladajuća većina bi trebala da predloži da se promeni njegov naziv. Naime, Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija je postao zakon o trajnom načinu isplate isplate penzija, po izjavama svih članova Vlade, od predsednika Vlade i svih njihovih članova.Ono što je bilo u Predlogu zakona kada je došao u ovu Skupštinu, a to je da će zakon trajati tri godine i da će onima sa penzijama većim 25.000 dinara, kojima su penzije umanjene za 20 i više posto, to umanjenje trajati samo tri godine, to je kada je zakon usvajan izbrisano, a izbrisano je, po rečima predsednika Vlade, tada zato što ćemo imati tako dobre rezultate da će se steći uslovi da da primena ovog zakona prestane i ranije. Nažalost, dve i po godine od usvajanja ovog zakona i njegovog važenja mi vidimo da se od tog privremenog karaktera odustalo i da će ovaj zakon važiti dok postoji ova vladajuća većina i mislim da je to u redu i jasno i glasno je potrebno reći svim građanima Srbije.Znam da milion građana Srbije, koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom, smatraju da ovo sa njima nema nikakve veze, ali i te kako ima i ta priča o tome da su za tih milion građana koji nisu obuhvaćeni ovim smanjenjem danas penzije veće nego što su bile pre dve i godine je lažna slika. One nisu uvećane ni toliko koliko je bio rast troškova života u poslednje dve i po godine, što bi bilo urađeno da nije izmenjen Zakon o PIO i nije ukinuta obaveza o dva puta godišnje usklađivanju penzija sa rastom troškova života.I ti penzioneri su takođe osiromašeni, a najviše smo osiromašeni svi mi, jer je ovaj zakon jedan od glavnih generatora sive ekonomije, jer danas mnoge firme u Srbiji i mnogi zaposleni se odlučuju za to da zvanično rade za minimalac, da zvanično se u budžet i u Fond za penziono o zdravstveno osiguranje uplaćuju minimalne sume, a da se ostatak novca zaposlenima isplaćuje na ruke, jer je logika kojom se vode zaposleni – zašto ja da više dajem državi ako mi ta država kada dođe vreme neće vratiti ono što sam ja celog života odvajao? **Maja Gojković** Hvala.Stavljam predlog na

Ovaj zakon trebalo bi da dovede do kraja dve loše prakse koje imamo danas u Srbiji. Prva je da parlament gotovo po pravilu u 80 i više posto slučajeva raspravlja o zakonima koji dolaze od Vlade po hitnom postupku, u skraćenoj proceduri za upoznavanje poslanika sa njihovom sadržinom, u skraćenoj proceduri za razmatranje i pripremanje amandmana, u skraćenoj proceduri za stupanje na snagu tih zakona, jer je gotovo više od polovine zakona u prelaznim i završnim odredbama određeno da stupe na snagu ne osmog dana po objavljivanju, nego dan od objavljivanja u „Službenom glasniku“, ali isto tako sa ovom praksom koju smo svedoci danas, odnosno na početku svakog zasedanja, svake sednice u redovnom zasedanju, a to j da poslanici opozicije isključivo predlažu desetine i desetine zakona koje vladajuća većina odbija da stavi na dnevni red.I ovaj Predlog zakona o predlaganju zakona, bez obzira koliko to možda nekome zvuči neobično, je neophodan da bi vratio parlamentarizam i demokratiju u ovaj dom.Danas se zloupotrebljavaju poslaničke odredbe. Jedna od tih zloupotreba je bila i određivanje pauze od 50 dana kako ova skupština ne bi radila navodno u vreme kampanje, jer je tako uvek bilo, što je još jedna laž, jer svaki put kada su održavani predsednički izbori, a nisu održavani u isto vreme i parlamentarni, parlament je normalno radio. I do kraja 2007. godine, kada je bila počela kampanja za predsedničke izbore i 2004. godine, kada su održavani samo predsednički izbori, parlament je normalno radio. Jedna velika laž je bila pre 50 dana ovde izgovorena, a zatim ponavljana bezbroj puta kako je to bilo svaki put, a građani nisu imali prilike ni na javnom servisu, ni na bilo kom drugom mediju da čuju da to jednostavno nije istinu, da pogledaju statistiku i da vide šta je istina. Da bi se sa svim tim lažima i lošom praksom prekinulo, mi smo predložili ovaj zakon i nadam se da će u nekom trenutku, ali očigledno ne danas, on naći poverenje većine poslanika i da će se naći na dnevnom redu Skupštine.

Ovaj zakon prvi put smo predložili u skupštinsku proceduru još u prošlom sazivu 15. septembra 2015. godine. Znači, više od godinu i po dana. je jedna od mera koja treba da olakša finansijsko stanje porodicama sa decom.Predlog ovog zakona, njegova suština je da se umanjenom poreskom stopom od 10%, umesto 20% koliko je danas, oporezuje hrana za bebu.Iako, kada smo kroz neke druge izmene i dopune Zakona o PDV-u, koje je predlagala Vlada, predlagali i ovu izmenu, nadležni ministar, ni neke kolege poslanici iz većine nisu imali ništa protiv ove mere, ona nikada nije došla na dnevni red i nikada nismo usvojili ovo ili neko slično rešenje koje bi trebalo da omogući porodicama koje imaju bebe i umanji im makar simbolično trošak koji imaju za hranu.Obrazloženje je bilo, poslednje koje smo mogli ovde da čujemo od strane ministra zaduženog za finansije, da je potrebno mnogo administriranja od strane poreske uprave i da su moguće zloupotrebe. Onda smo dobili izmene koje je predložila Vlada, gde se smanjivalo poresko opterećenje za neke druge proizvode i gde se nije postavljalo pitanje da li su moguće zloupotrebe i da li bi takva eventualna izmena dovela do stvarnog smanjenja maloprodajnih cena hrane za bebe.Mislim da ova Vlada ne pokušava da uradi ništa po jednom velikom, demografskom problemu koji postoji danas u Srbiji. Imamo najave nečega, imali smo zakon koji je usvojen krajem prošle godine, koji je trebao da ukine povraćaj PDV-a za bebi opremu, koja je, nažalost, u Srbiji skuplja nego bilo gde u zemljama regiona, a čija je primena odložena do donošenja drugog zakona koji treba da da finansijsku podršku porodicama sa decom, ali tog zakona nema.Govorio sam pre nekoliko minuta o tome da tog zakona i dalje nema i da mere koje imamo danas nisu dovoljne da pomognu porodicama, četvrtini porodica u Srbiji koje žive ugrožene od siromaštva, jednoj trećini dece, a to je broj od 800.000, koje žive ugrožena od siromaštva. Neodgovorno je da vladajuća većina, krijući se iza formalnih razloga, odustaje od rasprave o ovako važnim temama.

Još jedan od loših zakona koje je Skupština usvojila krajem mandata prethodnog saziva, to je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Taj zakon je najavljivan na velika zvona, kako će rešiti probleme plata, pre svega različitih plata za ista ili slična zanimanja u javnom sektoru. On je u sebi sebi sadržao jednu suštinsku falinku, a to je definicija javnog sektora, to je da u javni sektor nisu obuhvaćeni ni javni medijski servis, ni Narodna banka, ni javna preduzeća, upravo ona mesta gde je najveća razlika u platama zaposlenih koji obavljaju isti ili sličan posao u odnosu na plate u javnom sektoru, onako kako ga je definisao ovaj zakon.Umesto da Vlada, za ovih godinu i po dana skoro, uradi neke izmene koje bi ispravile one loše stvari koje su urađene uvođenjem ovakvog zakona, Vlada čak nije bila ni u mogućnosti da uradi ono na šta se obavezala ovim zakonom. Vlada se bila obavezala da će do početka ove godine usvojiti zakon o platnim razredima, koji je trebao da dođe kao posledica ovog zakona.Ono što je Vlada uradila, to je da je krajem prošle godine taj rok, po običaju i po maniru rada ove Vlade, pomeren na još godinu dana.Ja iskreno sumnjam da će i taj rok biti ispoštovan, s obzirom da nemamo nikakvu zakonodavnu inicijativu Vlade u prvih 110 dana ove godine, ni jedan jedini zakona Vlada nije usvojila i poslala Skupštini. Očigledno to ne možemo očekivati do početka juna meseca, kada ćemo dobiti, verovatno, novu Vladu. Nadam se da u međuvremenu neki neće doći do rešenja da ista osoba može da bude i predsednik države i predsednik Vlade, da ćemo dobiti novog predsednika Vlade, novu Vladu, ali onda se bojim koliko će vremena trebati toj Vladi i nekim novim ministrima ili starim, ne daj Bože, koji se u njoj nađu, da pripreme i predlog ovog zakona, Predlog zakona o platnim razredima.Ovaj parlament bi do tada trebalo nešto da radi. Ja sam danas predložio više od deset predloga zakona koje bi ovaj parlament mogao da razmatra, neke da usvoji, neke možda neke, neke izmene na predložena rešenja promeni i poboljša. Ali, ono što je nedopustivo,

se najbolje video kada je donošen ovaj zakon, kada smo dobili u ovom sazivu i novog ministra, za koga verujem velika većina ne može ni da se seti kako se zove, niti da nabroji jednu njegovu aktivnost od kada je izabran na mesto ministra.Ono je meni jedino dalo podstreka da istrajavam na izmenama ovog Zakona o kulturu su upravo transparenti nekih mladih ljudi koji ovih dana ispred parlamenta i po ulicama velikih gradova Srbije protestuju, koji govore o potrebi da se kultura vrati, da se kultura izbavi iz izgnanstva u koji je proterana i politikom Vlade i politikom medija koji kreiraju javno mnenje u Srbiji i da se otvore i kulturne institucije koje su godinama zatvorene i pored raznih obećanja postavljanja rokova, nekih brojčanika koji su trebali da odbroje dane do otvaranja tih muzeja i drugih institucija, a ništa od toga nije urađeno.Ovaj konkretan predlog govori o tome da se nagrade za postignuta ostvarenja u kulturi ne dodeljuju na osnovu uredbe Vlade, odlukama Vlade, nego da kao i u slučaju zaslužnih sportista, zaslužni kulturni radnici koji dobiju međunarodnu nagradu na evropskom i svetskom nivou automatski steknu pravo za penziju i dodatak ako bi mogli da nastave da rade i da se bave svojom kulturnom delatnošću.Vlada pravda da je zakonsko rešenje, gde je to uređeno uredbom, dovoljno. Mi smatramo da nije dovoljno, jer uredba Vlade je nešto što se može kud i kamo lakše promeniti nego što je to zakon i pruža mnogo manje sigurnosti sigurnosti zaposlenima u kulturi i kulturnim radnicima. Oni, nažalost, u slučaju nepostupanja Vlade po uredbi, ne mogu ni da ostvare pravnu zaštitu pred sudovima jer te uredbe nemaju snagu zakona i nemoguće je pred sudom da ostvare svoja prava. Zato imamo proteste u raznim gradovima zbog neispunjavanja obaveza prema kulturnim radnicima.Ovaj

članovima Vlade, nastavljamo sa radom i opet na dnevnom redu ove sednice imamo zakone koje predlaže opozicija, umesto da ih predlaže Vlada. Ta praksa se nastavlja i evo ja po ko zna koji put danas ponovo predlažem zakon koji bi trebalo svi ovde da prihvatimo, a tiče se Zakona o usaglašavanju, zapravo, Zakona o učeničkom i studentskom standardu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.Dakle, danas lokalne samouprave ne mogu stipendirati učenike i studente, a da pri tom ne naprave prekršaj zato što postoji zakonska neusaglašenost. Da vas to ne zanima, vidi se i kroz rezultate koji su ostvareni u prethodnih pet godina. Zapravo, najveći rezultat je broj mladih ljudi koji odlaze svake godine iz Srbije, tako da ste u jednom danu, 11. januara ove godine, iz Novog Sada mogli videti 15 autobusa sa mladim ljudima koji idu put Slovačke da rade. Rezultat je da zbog te nebrige prema mladim ljudima prošle godine otišlo 65.000 radnosposobnih ljudi iz Srbije, pretprošle godine je taj broj bio nešto manji 58.000, i to je ono o čemu mi treba da razgovaramo.Dakle, kada biste ozbiljno prišli ovom problemu, stavili biste i ovo na dnevni red. Čak sam predlagao da ovo bude predlog vlasti, neka ovo predloži Vlada, neka predlože poslanici SNS zato što je to važno da se usvoji za studente, za đake, ali je važno i za njihove roditelje koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, a kamo li da obezbeđuju normalne iznose sredstava za finansiranje svojih učenika.Međutim, na žalost niste pokazali ni jednog trenutka nikakvu brigu da ovo stavite na dnevni red. Pokazujete da vas studenti, odnosno đaci zanimaju samo onda kada ih jurite po protestima da ih fotografišete, proganjate, a onda u televizijskim emisija poslanici i ministri mašu sa njihovim fotografijama, osuđujući ih kako smeju da traže, da neko pomisli da Srbija treba da bude normalna demokratski uređena zemlja sa vladavinom prava i zakona. Oni se optužuju zbog toga što imaju normalne zahteve i normalne proteste. vama ne odgovara normalno uređena država, normalno uređen sistem i zato vam ne odgovaraju protesti i zato nemamo ovaj zakon na dnevnom redu, iako ga ja po ko zna koji put predlažem.Pozivam

Miroslav Aleksić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.Reč Takođe još jedan zakon iz domena lokalnih samouprava, a tiče se funkcionisanja mesnih zajednica. Danas imamo izborni zakon koji je rezultat ovakvog načina glasanja u parlamentu. Taj izborni zakon dovodi do toga da poslanici nisu predstavnici naroda, nego su predstavnici stranaka, odnosno šefova partija koji su ih ovde poslali. Oni umesto da ispunjavaju zahteve građana, ispunjavaju zahteve svojih šefova koji su ih ovde postavili, odnosno poslali. Dakle, ovde govorim o tome da sada imamo situaciju da jedni jedini demokratski izbori gde se ljudi biraju imenom i prezimenom, a to su izbori za mesne zajednice, saveti mesnih zajednica koje danas, u ovom aktuelnom trenutku, najviše imate upravo vi, predstavnici SNS, treba da obezbedite način funkcionisanja, odnosno finansiranja i organizovanja mesnih zajednica.Mesne zajednice su važne, postoje definisane kao kategorije u Zakonu o lokalnim izborima, ali im treba dati i nadležnosti. Prvo, treba da postoji obaveza osnivanja mesnih zajednica, kako na seoskom, tako i na gradskom području, a ono što je još važnije jeste da im treba dati nadležnosti da mogu sami da odlučuju o nekim stvarima i da zapravo oni odlučuju o prioritetima koje će sami finansirati. Da bi mogli da finansiraju treba im obezbediti finansije. Danas oni služe da bi vladajuća partija mogla da održi po neku pres konferenciju na Nacionalnoj televiziji, a to vrlo često radi i premijer, hvaleći se izbornim rezultatima u mesnim zajednicama, a da pri tom ni jednog trenutka nije rekao kako će one funkcionisati funkcionisati i kako će se organizovati njihovo finansiranje.Stoga ovim predlogom zakona predlažem da se 80% poreza na imovinu, koji se ubira na teritoriji određene mesne zajednice, usmeri direktno u budžete mesnim zajednicama, kako bi ljudi koji su se već prihvatili tog posla mogli da imaju finansijsku nezavisnost, nezavisnost od strane lokalne samouprave i bilo čije volje od strane lokalne samouprave da im prebaci sredstva ili ne i da sami određuju koji su njihovi prioriteti.Na žalost, vi ne stavljate ovaj predlog zakona na dnevni red zato što on nije u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava gde ste još jednom skinuli finansijska sredstva po osnovu poreza na zarade koji je ostajao u gradovima i opštinama. Jednostavno, nastavlja se sa praksom siromašenja i opština i mesnih zajednica i građana da bi se napravio privid da u budžetu Republike Srbije mi imamo stabilnu situaciju, da imamo dovoljno sredstava. Na žalost, ta sredstva u budžetu su na štetu građana, jer se uzimaju iz njihovih novčanika, na štetu lokalnih samouprava, na štetu mesnih zajednica, poljoprivrednika, penzionera, radnika i svih drugih ljudi koji žive u ovoj državi. **Maja Gojković** Stavljam

ovaj predlog zakona odnosi se na stvaranje uslova za normalno funkcionisanje privrednih preduzetnika, odnosno malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji. predlažem da se barem na mali, simboličan način pokaže želja da želimo da u istu ravan stavimo strane investitore kojima šakom i kapom gurate hiljade evra po zaposlenom radniku sa našim malim i srednjim preduzećima koji služe samo onda kada poreska uprava treba da dođe da ih oporezuje ili neka druga inspekcija da im naplati kaznu.Predlažem uvođenje dva nova člana. Jedan član zapravo predstavlja olakšicu da za sve one preduzetnike, odnosno mala i srednja preduzeća koja na period od dve godine zaposle nove radnike im se umanji osnovica za porez na dobit, i to upravo za iznos koji su uplatili po osnovu plata i zarada. Drugi član se odnosi na nedovoljno privredno razvijena područja Republike Srbije u kome bismo trebali na period od tri godine da oslobodimo dobiti sva novoosnovana privredna društva, preduzetničke radnje ili bilo koje druge oblike organizovanja u preduzetništvu.Vi ste, gospodo, prošlu godinu proglasili, 2016. godinu, za godinu preduzetništva, najavili da će se izmeniti oko 40 zakona koji će olakšati poslovanje i funkcionisanje naših malih privrednika u Srbiji. Naravno, to je samo još jedna u nizu laži koje ste obećali građanima Srbije. Od svega toga nije se desilo ništa. Čak niste želeli da prihvatite ni ove predloge zakona koje predlažem ja i druge kolege iz opozicije, s obzirom na to da zakoni ne stižu iz Vlade, a ne mogu ni da stignu zato što je osnovni zadatak ove Vlade i Aleksandra Vučića jeste organizovanje izbora. Od 2012. godine svake godine imamo izbore, tako da Vlada verovatno zbog toga ne može da radi svoj posao za koji je izabrana, već se bavimo izborima.Dakle, mi danas imamo situaciju da u Srbiji negde oko 300.000 malih i srednjih preduzeća stvaraju nešto više od tridesetak posto BDP u Republici Srbiji, što je znatno niže od proseka u razvijenim evropskim zemljama. trend je takav da se na deset novoosnovanih radnji ili preduzetničkih radnji, odnosno srednjih i malih preduzeća šest ugasi i mi govorimo o njima samo kada je kampanja u pitanju i kada trebate sa nekim da se slikate, a ne kada im treba istinski i zaista pomoći.Oni jako dobro znaju šta rade, znaju svoj posao. Nisu oni ni lenji, nisu ni neradnici, niti im fali preduzetničkih inicijativa, kako to gospodin Vučić zna vrlo često da kaže, ali prosto, oni nemaju normalne uslove za poslovanje i zato se oni danas muče.Predlažem da se ovaj zakon stavi u proceduru i da se na neki način pomogne njima, za razliku od stranih firmi kojima… **Maja Gojković** Hvala.Stavljam predlog na

17, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Miroslav Aleksić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Zahvaljujem.Još jedna za mene lično jako važna tema, jako važan zakon, a to je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Dakle, evo već od 2012. godine slušamo najave o tome kako će se poljoprivrednicima u Srbiji pomoći, kako će se izdvajati značajnija sredstva. Naravno, od svega toga se ništa nije dogodilo. To su laži koje slušamo od vladajuće garniture pred svake izbore u svakoj kampanji.Srpska 2012. godine objavila svoju belu knjigu u kojoj stoji - poljoprivreda kao industrijska grana je strateška delatnost kojoj se pridaje poseban značaj i tretman. Građani u Srbiji moraju jesti zdravu hranu. Ekonomsko i političko opredeljenje je da poljoprivreda treba da bude strateška privredna grana. Agrarni budžet će se značajno povećati i njegova visina treba da iznosi minimalno 5% ukupnog budžeta u 2012. sa minimalnim povećanjem od 1% u svakoj narednoj godini.Danas smo u 2017. godini. Dakle, agrarni budžet bi trebalo da bude negde oko 10%, a on je danas ispod 5%. Kršite i Zakon o budžetskom sistemu. Toliko o tome šta obećavate građanima i šta obećavate poljoprivrednicima. Sve su to bila obećanja i laži sa kojima se nastavlja i dalje.Mi predlažemo u ovom zakonu da se podignu podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju iz nekoliko razloga. Prvi je to što su mala poljoprivredna porodična gazdinstva danas najveći poslodavac u Srbiji. U 638 hiljada poljoprivrednih gazdinstava danas direktno ili indirektno zaposleno, radi preko milion i po građana Srbije.Ne postoji ni jedan veći poslodavac od malih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava u Srbiji, a njima najmanje pažnje pridajete, a to se vidi i po neispunjenim obećanjima i lažima koje ste im davali i vidi se po tome koliko su zastupljeni u budžetu. Daleko su manje zastupljeni poljoprivredni proizvođači u budžetu Republike Srbije, nego što je bilo koja strana kompanija kojoj dajemo milione i hiljade evra po jednom zaposlenom radniku, ne shvatajući time da idemo korak dalje ka stvaranju robovlasničkog društva, jer želimo da nam

i da rade u pelenama i nose pelene, nego da rade dostojanstvene poslove i da mogu od toga normalno da žive, a ne da traže svoju sreću u drugim zemljama van Srbije.Poljoprivreda ima veliki potencijal, ali bi u nju morali da uložite, ukoliko želite da taj potencijal iskoristite. U protivnom ostaće samo još jedan neiskorišćen resurs ove Republike Srbije, još jedna propuštena šansa, a naši poljoprivrednici sve teže i teže sastavljaju kraj sa krajem zbog toga što niko njima ne posvećuje pažnju. **Maja Gojković** Stavljam

poslanicima većine već jako dugo, već dva saziva i za sada nije naišao na pozitivan odgovor i objašnjenje je vrlo jednostavno. Zato što bi donošenje ovakvog zakona pogodilo mnoge aktuelne ljude aktuelnog režima, pa verovatno i neke prisutne i zato mene ne čudi takav odnos. Ali ja ću ponavljati ovaj Predlog zakona. Očigledno da je on našao svoje utemeljenje u Srbiji kod naših građana.Recimo, ova šačica od nekoliko desetina hiljada ljudi koja protestvuje svakog dana, pored ostalih zahteva, ima i te zahteve da ne može da se desi da lažne diplome budu u rukama ljudi koje vode državu. Do skorašnji predsednik, aktuelni ministar policije, poznati mahač tuđim fotografijama, neki šefovi poslaničkih grupa, recimo direktor Kancelarije za Kosovo, gradonačelnik Beograda i mnogi drugi bi ušli u kriminalnu fazu kada bi bio donet ovaj zakon. I sada su oni vršioci krivičnog dela, ali uspavano pravosuđe se na bavi je ideja? Ideja je da se uvede nešto što, nemojte da se plašite, se zove – akademska čestitost. Pozivam sve koji razumeju šta znače ove dve reči da se ne plaše. To postoji svuda u svetu, pa može i kod nas.Druga stvar je da se akademska čestitost zasniva na samostalnoj izradi pisanih radova, kao i na striktnom poštovanju tuđih autorskih prava. Da ponovim, poštovanju tuđih prava, u ovom slučaju autorskih.Bilo bi jako blagotvorno za Srbiju da dobijemo ovakav Predlog zakona. Onda bi mladi ljudi upisivali fakultete sa idejom da će nakon toga da dobiju posao, a ne bi se upisivali u nazadne stranke da bi dobili posao. To bi sprečilo odliv kadrova mlade dece koja ako nisu na protestima onda su na graničnim prelazima. To bi dovelo do toga da u Srbiji imamo ljude koji znaju šta se dešava oko njih zato što imaju opšte obrazovanje, ali i specijalističko obrazovanje za neku oblast i ne bi bilo potrebe za ekstravagantnim rešenjima da roštiljdžije vode EPS, da tetke, ujne, sestre, sestrići nekih

je isto stari predlog izmene zakona. Star je jedno dve godine. To je jedan abdejtovani, osavremenjeni tekst zakona koji je bio donet 2003. godine koji je na pravi način rešavao ovu oblast, ali nažalost već sledeća Vlada 2004. godine i tadašnji ministar za kapitalno ili tako nešto je prekršio na svom objektu ličnom taj zakon, tako da je praktično zakon ostao neprimenjen do dana današnjeg, a onda je raznim izmenama dovođen do da i dalje gradnja u Srbiji je na ivici zakonitosti, u mnogim slučajevima i potpuno nezakonita.Najveći primer nezakonite gradnje u Srbiji je nešto što se zove „Beograd na vodi“, ovo što je trebalo da bude završeno, koliko se sećam, te kule po obećanju nekoga ko je tada bio premijer, a danas još uvek nije predsednik, do kraja 2016. godine, pa se to nije desilo. Nadam se da ova kiša koja danas pada neće da odloži završetak, da to bude razlog za odlaganje završetka do kraja 2020. godine.Ovo je bio jedan jako dobar zakon koji je na celovit način i oblast planiranja i oblast izgradnje doveo do jednog nivoa koji je Srbiju stavljao tada u red evropskih zemalja. Tada je početak gradnje bez dozvole za gradnju koja je posledica nekih drugih dokumenata bilo krivično delo. To znači kada ode predsednik Vlade sa nekim svojim prijateljem iz nama dalekih, ali prijateljskih zemalja, pa zabode ašov pred TV kamerama da bi bacio tamo neku vremensku kapsulu u koju je pre toga spakovao Srbiju, odmah bi došla policija da ga hapsi zato što ne sme da zabode ni ašov ako nema dozvolu za početak gradnje, što se ovde dešavalo puno puta.Čuje se priča da je po Beogradu puno da nikad nije bila velika gradnja i ja ću morati da posetim oftamologa pošto ne vidim taj veliki broj kranova ili oni koji ih vide da posete neku drugu specijalnost, recimo da odu kod ministarke bez portfelja u srpskoj Vladi. Recimo, može odmah da ode građevinska inspekcija i da pogleda objekat Nebojšina 10, koji se gradi pod zaštitom aktuelne vlasti Vračara, Beograda, Srbije, gde postoji nelegalna dozvola za javnu garažu, a počela je i izgradnja objekata P, plus četiri, plus PK. To je samo jedan od primera, ja ga gledam svaki dan,

skupštinske većine i političke većine trenutno u Srbiji, ali, recimo, ne razumem šta je ovo problem sa zakonom koji bi, u stvari sa Rezolucijom koja bi osudila i pre toga priznala genocid nad Jermenima počinjen u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine.Već sam nekoliko puta napominjao koje su sve države donele slična akta, pre svega Rezolucije, tu su države i sa leve i sa desne strane, i sa istoka i sa zapada, i Ruska Federacija i Grčka i Belgija i Francuska i Kanada i Kipar i Italija i Švajcarska, Argentina, Urugvaj, Švedska, Liban, neke države u okviru i SAD, kao što je recimo Kalifornija i to bi bilo istorijsko priznanje nečega što se apsolutno desilo.To naravno nema nikakve veze ili se bar nadam da nema nikakve veze sa aktuelnim turskim vlastima i dešavanjima u toj državi, a to bi bilo pojačavanje temelja da traže isto to od drugih na svetu, pošto je srpski narod zajedno sa drugim građanima Srbije bio žrtva različitih pogroma, genocida u našoj bližoj i daljoj istoriji i podržavam sve akte koji žele, sve pokušaje da se i to verifikuje i da se napravi jedan spomenik NATO žrtvama, žrtvama, žrtvama NATO bombardovanja. Ima jedan dobar primer u Nišu, 2000. godine ili još 1999. godine napravljena je jedna kapela Nišlijama koji su bili žrtve ratova devedesetih, pa i NATO bombardovanja. To bi bilo jako dobro i na nivou Srbije i to bi bilo bolje rešenje nego zid plača koji stoji ispred, koji estetski teško da može da na pravi način prikaže žrtve koje su naslikane na njemu. Ti ljudi zaslužuju mnogo bolje rešenje nego što je to platno sa slabom štampom, koje je žrtva i nekih ljudi koji možda to žele da pocepaju, ali pre svega žrtva vremenskih nepogoda.Mislim nepogoda.Mislim da to nije dobro za Srbiju, da na takav bizaran, jeftin, besmislen način se sećaju svojih žrtava. Za to postoje mnogo bolji načini. Srbija i ostali građani Srbije su mnogo puta bili žrtve i znamo jako dobro kako se na pravi način odaje pošta svim tim žrtvama.Znači, za početak, braći Jermenima da se prizna i oda počast.

Predlagao sam ovaj zakon na vreme, negde krajem jeseni prošle godine, kada je bilo uslova da zaštitimo Srbiju još jednom, poreske obveznike, znači građane Srbije

Imali smo desetine miliona evra ili nekoliko milijardi dinara, para koje su bačene za besmislene, estetski neprihvatljive, politički gadne i odvratne reklame koje su trošile novac poreskih obveznika Srbije i građana Srbije.Kandidat koga sam ja podržavao i NS na ovim izborima, Saša Janković nije učestvovao u tom trošenju para i nije bilo ni jedne jedine reklame na elektronskim medijima tog kandidata, a uspeh koji je ostvaren je značajan. To se zove relativna pobeda i da nije bilo evidentne krađe na tim izborima, da nije bilo krađe u predizbornom, izbornom i postizbornom postupku došlo bi do drugog kruga, a onda bi se videlo da tu postoji jedna referendumska atmosfera koja svoje posledice ima danas i na ulicama Beograda, Novog Sada, Niša i drugih gradova u Srbiji, i onda bi rezultati bili neizvesnijim nego što su sada. I dan danas su neizvesni, jer je pitanje da li će Izborna komisija da prihvati nezakonit izborni postupak i vezano za odluku Ustavnog suda i vezano za peglane listiće rezedo boje i za mnogo druge stvari koje smo videli u ovom cirkusu od izbora iza nas.Dakle, ono što možemo da sprečimo sigurno je da se bacaju pare za glupe reklame gde neki ljudi te pare direktno iz džepa građana stavljaju u svoj džep, a javni elektronski mediji mogu kroz promotivne emisije, kroz duel emisije, kroz emisije gde bi kukavica od kandidata, koji se sada hvali da je postao predsednik pre roka, seo sa nekim kandidatom, bilo kojim, makar i sa nekim svojim, makar i sa nekim koji je na ivici da padne u nesvest ili da pojede sendvič i da bar sa njim promeni neku reč. Međutim, očigledno da je mnogo bolje da se opljačkaju pare od penzionera i ljudi iz javnog sektora i da se te pare stave u džep ili, što bi narod rekao, na neko drugo mesto blizu džepa,

Hvala na obaveštenju o rezultatima glasanja za prethodni predlog zakona, ali već sam pretpostavio da će to tako biti i rekao sam zašto – nedostatak kuraži je jedna stvar sa kojom morate da živite.Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika je nastavak, odnosno zakon koji ima isti cilj kao i zakon koji koji je malopre bio na dnevnom redu, a to je o finansiranju političkih aktivnosti gde piše da je zabranjeno iznajmljivanje termina u svim elektronskim medijima koji se emituju na teritoriji Republike Srbije podnosiocima izbornih lista za prenošenje predizbornih skupova, političkih poruka i reklama.Pošto i ovaj zakon reguliše oblast finansiranja rada političkih stranaka na svoj način, zato je bilo neophodno da, pored Zakona o finansiranju političkih aktivnosti da da predložim i predlog zakona koji se tiče izbora narodnih poslanika. Naravno, taj Zakon o izboru narodnih poslanika se primenjuje i na izbor predsednika, tako da obuhvata i tu oblast i opet opet bi na isti način bilo sprečeno trošenje velikih narodnih para.Da vam dam samo nekoliko primera. Oko 20 i nešto miliona evra je potrošeno na kampanje u ovom izbornom ciklusu, 90 i nešto posto je potrošila vladajuća stranka, da kažemo 15 miliona, da bude lakše za računanje, mada je više. Za 15 miliona evra može da se kupi celokupna medicinska oprema za Univerzitetski klinički centar u Nišu koji je sazidan i stoji prazan kao što je i Urgentni centar, koga su neki slični zidali pre 20 godina, stajao 20 godina prazan.Sa tim parama mogu da se reše svi javni toaleti u Srbiji, koje je obećao aktuelni kandidat za predsednika Srbije, da će lično da ode, vidi, pipne, pomiriše i reši, pa se ni to nije desilo.

a ne da se one gaće, koje su bile okačene, samo dok su bili izbori, da ih oduva vetar i da vidimo samo da su fasade oprane time što je padala kiša a ne nekim velikim radom. 15 miliona evra zdrav i normalan čovek može da uradi puno, a bolesnik može da uradi puno toga što je zlo. **Maja Gojković** Stavljam na glasanje ovaj predlog.Da li mogu da vas pitam kako ste vi danas?(Zoran

dobro?Zaključujem glasanje. Sada je vaš predlog dobio - pet glasova. Ja mislim da vas opozicija bojkotuje poštovani poslaniče a ne oni kojima se obraćate,

Ovaj zakon se tiče …Da li ste vi sigurni da je to na redu sada? Dobro.Prvo da vam odgovorim, dobro sam, što i vama želim.Sada

za narodnog poslanika ili za člana Vlade, utvrdi obaveza zakonska da se izvrši pregled kandidata. Da ti kandidati prođu kroz minimalni pregled koji je potreban za bilo kog drugog građanina Srbije koji želi da se zaposli u javnom sektoru i ne samo u javnom sektoru. Ali pošto predsednik države, mi poslanici, članovi Vlade, ulazimo u taj javni sektor, bilo bi potpuno logično, da ako je potrebno za kafe kuvaricu, čistačicu, administrativnog radnika, čuvara ili bilo šta, ako za sve to mora da postoji lekarski pregled, potpuno je logično da imamo pregled i za ovo.Recimo da imamo tako nešto ne bi se desilo, da imamo bolesnu situaciju u kojoj najvažniji narodni poslanik, koji je igrom slučaja izabran za predsednika parlamenta u nekoj državi, u nekom vremenu, recimo u Srbiji danas, kaže da je prekid rada parlamenta borba za očuvanje bezbednosti u državi i borba za očuvanje integriteta parlamenta.To je bolesno. To nije politička namera zla, to apsolutno, znam ja puno o zlim političkim namerama, znam vas jako dugo, nego ovo nije normalno i neko kome se tako nešto mota po glavi, gospodine Krasiću, i ko želi tako nešto da uvede kao praksu, u ovaj najviši dom srpske demokratije u hram demokratije, kao što volimo da kažemo, onda tu očigledno nije samo to političko nesnalaženje ili zla politička namera, nego tu je bolest, ne znam koja, nisam ja nadležan za to.Ja samo želim da svaki kandidat za narodnog poslanika, ne kada bude izabran, kad se kandiduje ode kod lekara, to je Zavod za zaštitu zdravlja građana ili ne znam koje, ima više specijalnosti, to je kao kada dobijete dozvolu za oružje ili kao kada dobijete dozvolu za upravljanje motornim vozilom ili za neke takve stvari i da se dokaže potpisima jedne relevantne institucije i stručnjaka koji tamo rade za male pare ili ih terate da pobegnu iz zemlje, da biste stvorili uslove za veše nepismene naslednike političke, da ti ljudi dobiju crno na belo da su zdravi.

Znači, sada je glasanje za prethodni predlog, bilo 78,6% veći moj uspeh nego na onim prethodnim. To je po metodologiji analitičara koji analiziraju ponovljene izbore na tri biračka na tri biračka mesta u Srbiji i hvale se da su pobedili sa 90 i nešto posto. Tako sam ja pobedio na prethodnom glasanju.Predlog zakona o Vladu u članu 11. pa ima naslov „Zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa“. Pre izbora Vlade, svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, kafe kuvarice.Član Vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu autonomne pokrajine, opštine, Grada Beograda, grada, niti vršiti delatnost koja niti vršiti delatnost koja po zakonu je nespojiva sa dužnošću člana Vlade, niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa. Već se plašite.Član Vlade je dužan da se u svemu povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija. I član 2. koji kaže – ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom Glasniku“, prihvatiću amandmane koji bi tražili da se to pomeri, možda na neki mesec. Da se neki ljudi snađu.Dakle, to ne bi bilo prvi put, jedna, verovatno jedina ozbiljna Vlada Vlada u istoriji Srbije, da ne komplikujem sa vremenima, koju je formirao dr Zoran Đinđić, poslanici su imali pred sobom kada su birali Vladu uverenja svih da su zdravstveno sposobni za obavljanje tih važnih funkcija. Mislim da je to bio dobar običaj, šteta što to nije zaživelo. Šteta što to nije prihvaćeno od sledećih, jer ne bismo došli do ovoga da kao što danas imamo u Vladi puno ljudi za koje je veliko pitanje da li ispunjavaju uslove koji su neophodni za vršenje odgovorne funkcije kafe kuvarice u zajedničkim službama Vlade

Pregled podrazumeva i fizičku sposobnost, ali i psihički aspekt sposobnosti za vršenje javnih funkcija. To su odgovorne funkcije, desi se da mnogi polude, ne samo kod nas, ali mene najviše boli za Srbiju.

predlog.Zoran Živković, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni zakona o izboru predsednika Republike.Izvolite. **Zoran Živković** Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike sam predložio negde u novembru prošle godine, upravo sa saznanjem da imamo predsedničke izbore i da na svaki način sprečimo to što nam se desilo. Ali, šta da se radi, niste bili radi da glasate za to i onda ćemo danas ponovo imati, ko god da bude izabran, a posebno onaj koji se već samoproglasio izabranim, imaćemo na funkciji predsednika države čoveka bez lekarskog uverenja. Ja mislim da ste svesni težine i ozbiljnosti situacije.I pre toga smo imali predsednika koji nije imao lekarsko uverenje. NJemu su se priviđali žuti ljudi, desetine hiljada milijardi kineskih investicija,

Imali smo i sposobnost prethodnog predsednika za orijentalni ples u nekoj od nama dalekih ali prijateljskih arapskih zemalja.Zamislite šta će tek sada da se desi kada imamo novoizabranog, za malo još, predsednika koji isto nema lekarsko uverenje? NJemu će se priviđati fabrika čipova negde po Srbiji, rešenje za „Petrohemiju“, MSK i ne znam šta sve drugo. NJemu će se priviđati i da je završen „Beograd na vodi“, da smo mi najpoštovanija država na svetu, da imamo najveći najveći BDP razvoj na celom svetu, da je izgradio više puteva nego Tito, što mislim da nije fer ni prema prisutnom šta mi dobijamo sada, a samo je ovoliko falilo – overena lična karta, ako je dobiju, ovu novu, koja se dobija vrlo brzo, ne duže od četiri godine se čeka na dobijanje nove zdravstvene knjižice, ode lepo u zajedničke službe, službe, ima na puno mesta, ima i u Palmotićevoj, i lepo prođe zdravstveni pregled, kaže, ja sam čovek zdrav, evo, piše. Ovako, ostaje velika sumnja. Još je najgore što on svakog trenutka, i redovno i vanredno, na konferencijama i na izjavama daje potvrde da je osnovana moja sumnja da se tu ne radi o zdravlju,

vas pozivam da idemo zajedno, nepristrasno, kod istog doktora. Ako treba i komisija.Izvolite, ko želi da glasa za ovaj

radnika i radnica koji su u trenutku zaposlenja došli do situacije da su bolesni, ili u još boljoj situaciji, sigurno boljom, a to je da se u vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.Povod radu.Povod za to je bio slučaj jedne radnice iz neke Niške firme, koja je čudo tehnološko i veliki uspeh u otvaranju novih radnih mesta za velike pare sa smešnim platama, neću da kažem koja je firma da je ne besplatno reklamirao, ali, tamo je otpuštena radnica koja je bila na bolovanju. To je samo jedan primer koji je došao do javnosti. Imate još puno takvih primera, masu takvih primera.Nakon toga, nekom intervencijom, pritiskom, ona je vraćena na posao. Nisam siguran da je ona i dan danas na tom poslu jer su prošli izbori, ali generalno, mislim da bi čak i ljudi koji su u parlament ušli bez lekarskog uverenja i bez političkog uverenja i bez bilo čega što ima bilo kakve veze, morali da glasaju da se bar stavi na dnevni red predlog zakona koji, ponavljam još jednom, kaže - U Zakonu o radu“, „Službeni glasnik“ taj i taj, u članu 187. stav 1. menja se i glasi: „Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta, odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu“.Da jedan argument protiv ovog predloga. Samo jedan. Ćutanje vas ne opravdava. Pozivam bilo koga ko je sposoban da da odgovor na ovo moje pitanje, da nakon uspešnog glasanja dobijem odgovor. Ako glasate za ovaj predlog, ja sam spreman da vam se izvinim zbog ove sumnje koju sam izneo, ali bojim se da me nećete prijatno iznenaditi. **Maja Gojković** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj

ta.Prvo želim da čestitam predsedniku Vlade na ubedljivoj i veličanstvenoj pobedi na predsedničkim izborima. Budući da je ona ostvarena po starim pravilima, pravilima koje je ustanovila DS, budući da je ona ostvarena tako što su

Čestitam i onima koji su svojim glasom doprineli izboru i sprečili da bude izvršena destabilizacija zemlje, koja je po meni još uvek u toku.Ja sam predložio zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, pre svega da upozorim javnost jer je ovde jedan poljoprivrednik u pokušaju, jedan student koji je nedavno iz svog stana izašao na demonstracije u Novom Sadu, Goran Ješić, nadam se da u Beču neće dići neke slične demonstracije, jer gde god on ima stan ima nekih demonstracija, poznati piroman koji je pozvao na paljenje Narodne skupštine. Oni žele da podvale građanima da navodno mi prodajemo strancima zemlju. To je netačno. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu je predviđeno da poljoprivredno zemljište u državnoj svojini mogu da kupuju samo domaća fizička lica koja imaju prebivalište pet godina, državljanstvo pet godina i koja imaju poljoprivredno gazdinstvo pet godina i ne mogu da ga otuđe 20 godina, niti na njega da daju hipoteku.Ovim mojim predlogom mi želimo da sprečimo ono što su oni potpisali 2007. ili 2008. godine, da stranci mogu da kupuju nekretnine. Mi želimo, ja i neke moje kolege, da dopunom ovog zakona i privatno poljoprivredno zemljište ne može da bude predmet prodaje strancima.Očigledno strancima.Očigledno da neke kolege poljoprivrednici, a ja sam očekivao da moj kolega poljoprivrednik, s obzirom da su veoma teški uslovi, teška klima, minusi, sneg, da nam objasni koji je to uticaj na useve, na zasade, sa posebnim osvrtom na vinograde, ali, očigledno da ima prečeg posla.Ova priča o akademskoj čestitosti, a večernju školu je završio u Bitolju, dva puta je išao, jednom da naruči, drugi put da preuzme, a on priča o pregledu i dijagnozama, čovek koji je zahvaljujući dijagnozi izbegao služenje vojnog roka. On priča o protestima. Ja predlažem da se on više ne krije i da proteste

poslanik Aleksandar Martinović na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i člana 170. Poslovnika, predložio je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres: o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Evropskom šumarskom institutu, Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, Predlogu zakona o potvrđivanju Doha amandmana

Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoističnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom;

Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini, u celini.Molim službu da pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda.Sada